**Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku dnevnoga reda - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i raspravu i zaključujem jer se na nju nitko nije prijavio. Glasat kad se za to steknu uvjeti.